Hvala lijepa. Sljedeći je Klub zastupnika onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite.

Željko (HDZ)** Sada idemo na sljedeću točku, a to je: - Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport; predlagatelj je Vlada RH temeljem čl. 4 Zakona o sportu. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. Želi li predstavnik predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, Krešimir Poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Prema čl. 3 Zakona o športu, Nacionalno vijeće za šport za sport je najviše stručno savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH. Nacionalno Nacionalno vijeće raspravlja o pitanjima o značaju za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za unaprjeđenje sporta. Daje mišljenje Vladi RH o nacrtu prijedloga nacionalnog programa sporta, daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu. Utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša, daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete koji moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju, kategorizaciju sportskih građevina na razini države, daje mišljenje i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport, daje mišljenje o nacrtu prijedloga mreže sportskih građevina, na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta daje prethodno mišljenje o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičke osobe u sustavu sporta koji je strani državljanin te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o sportu i drugim propisima. Sukladno čl. 4 st. 1 Zakona o sportu, Nacionalno vijeće za sport ima predsjednika i 12 članova koje imenuje i razrješava HS i to predsjednika i 6 članova na prijedlog Vlade RH, 3 člana 3 člana na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih, jednog člana na prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. u Zagrebu. HS predlaže se donošenje sljedeće odluke. Za predsjednicu Nacionalnog vijeća za sport na prijedlog Vlade, imenuje se Danira Bilić, dok se članovi imenuju Perica Bukić, Sanda Čorak, Željan Konsuo, Ante Baković, Dražen Čular i Petar Ceronja, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora Željko Jerkov, Mario Meštrović i Tomislav Grahovac, na prijedlog Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić, na prijedlog Hrvatskog sportskog saveza gluhih Mario Lušić te na prijedlog KIF-a Sveučilišta u Zagrebu Tomislav Krističević. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, zamjenice državne tajnice. Sami ste rekli, citiram vas: „Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH.“ Da li mi možete onda objasniti, ako je to najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH, da je 2016. šestorici članova istekao mandat i da pune 2 godine niste bili u stanju imenovati 6 novih članova. Kako je uopće funkcioniralo Nacionalno vijeće u te dvije godine? Da li je sudjelovalo u izradi strateških dokumenata i kako ste i po kojim kriterijima preložili ovih 6 članova koje imenuje Vlada RH? Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Da. Pardon. Potpredsjednik odbora, poštovani zastupnik Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, Odbor za obitelj, mlade i sport HS-a na 29. sjednici održanoj 31. siječnja ove godine razmotrio je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, koji je HS-u dostavila Vlada u navedenom prijedlogu, kao što ste čuli od državnog tajnika. Aktom od 20. prosinca. Dakle, ono u uvodnom izlaganju, na odboru je obrazloženo upravo ovo što smo imali i prilike čuti i od kolege Jovanovića, koji su obaveze i imenovanja i iz kojeg zakona proizlaze, međutim, kao i to da je 2016. istekao mandat za 6 članova Nacionalnog vijeća za sport, umjesto kojih do sada nitko nije imenovan, a 2018. je istekao mandat za preostalih 6 članova i predsjedniku. S obzirom da je intencija zakonodavca bila da svake 2 godine mijenja polovicu članova prijedlog imenovanja svih 12 članova i predsjednika na mandat od 4 godine nije u dugu zakona. Iz toga razloga predlagatelj je smatrao da bi bilo dobro napraviti ždrijeb kako bi se odlučilo koji od predloženih članova bi se imenovao na mandat u trajanju od od 2 godine, a koji na mandat od 4 godine. Naime, prilikom prvog imenovanja, Nacionalno vijeće za sport u prijelaznim i završnim odredbama Zakona o sportu bilo je predviđeno ždrijebanje prilikom prvog imenovanja, što je i konzumirano odnosno konzumirana zakonska odredba. Dakle, vrlo jasno. Svojevrsno svake dvije godine se trebalo mijenjati, propustilo se to napraviti, sad imamo jednu situaciju koju bi praktički to derogirali ako bi sve imenovali na 4 godine. Naravno ne možemo imenovati samo pola, pa opet pola da čekamo dvije godine i mislim da je u raspravi koja je uslijedila i članovi odbora su upravo takav prijedlog i podržali. Naime jer zakonodavac nije predvidio situaciju da se odjednom imenuje cijeli sastav osim u onoj prvotnoj situaciji koja već u navedenim prijelaznim i završnim odredbama bila predviđena. Dakle, nakon provede rasprave, članovi Odbora za obitelj, mlade i sport, jednoglasno su sa 8 glasova za, podržali sljedeći zaključak, Odbor za obitelj, mlade i sport, predlaže HS-u da prihvati prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport. Također, Odbor za obitelj, mlade i sport predlaže HS-u da donese sljedeći zaključak, prije donošenja odluke o imenovanju predsjednice članova Nacionalnog vijeća za sport, Odbora za obitelj, mlade i sport, provest će ždrijebanje, kako bi utvrdio kojih će od 5 članova Nacionalnog vijeća za sport biti imenovan na mandat u trajanju od 2 godine, a kojih će 6 članova na mandat u trajanju od 4 godine. Naime, to ne znači da ti koji su imenovani na dvije godine neće moći dobiti ponovo imenovanje, znamo koji državni tajnik je u ime predlagatelja pročitao prema kojem ključu se imenuju, dakle, samo će onda biti potrebno ponovno provesti natječaj i za dvije godine izabrati onda nove članove odnosno 6 članova na mandat od 4 godine. Evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Marijan Kustić, izvolite. hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi zamjeniče državne tajnice g. Šamija, kolegice i kolege zastupnici. nemamo baš često priliku u ovom visokom domu pričati o sportu, zato evo, današnju raspravu o prijedlogu odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport treba maksimalno iskoristiti s ciljem da se poboljšaju uvjeti rada za naše sportaše. Vjerujem kako ćete svi se složiti s time da je ipak sport najbolji i najveći promotor Hrvatske u svijetu. Važnost ovog tijela očituje se jer raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenja mjera za unaprjeđenje sporta, daje mišljenje o prioritetnim projektima i elaboratima, studijama, kako će se financirati u sustavu javnih potreba u sportu, utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša, daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete u kojima moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu, utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju sportskih građevina na razini države. vrlo važno, daje mišljenje o nacrtu prijedlog mreže, sportskih građevina, na traženje ministarstva nadležnog za poslove sporta, a također je bitno napomenuti da je i mišljenje prethodno o postojanju interesa za prijem u hrvatsko državljanstvo fizičkih osoba u sustavu sporta koji su strani državljani. Obzirom da je svim dosadašnjim članovima i članicama Nacionalnog vijeća za sport istekao mandat, na Odboru za obitelj i mlade i sport donijeta je odluka da se prije imenovanja predsjednice članova vijeća za sport provede i ždrijebanje, odnosno odluči kojih članova će se imenovati na 2 godine, dok će se ostale članove predsjednika imenovati na 4 godine. Svi predloženi članovi Nacionalnog vijeća za sport renomirani su sportaši i profesionalci i koji su svojim dosadašnjim radom i sportskim uspjesima doprinijeli prepoznatljivosti sporta u Hrvatskoj. Evo, prema shodno ovom svemu što sam i sada naveo, Klub HDZ-a podržat će ovaj prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika ovaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, zamjeničke državne tajnice, kolegice i kolege. Obzirom da mi zamjenik nije odgovorio u mojoj replici, ja ću i u ovoj raspravi u ime kluba ponoviti pitanje kako se moglo dogoditi da najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH dvije godine nije imalo 6 svojih članova, upravo onih koje treba imenovati Sabor RH, prema tome, smatram da je to neoprostivo i to samo još jedanput pokazuje da se prema sportu odnosimo prilično deklarativno, da smo svi zajedno i za sport kad očekujemo naše vrhunske sportaše, a da, kad se kamere ugase, ostaju brojni problemi koji nikako da se riješe. Čuli smo koje sve ovlasti i zadatke ima Nacionalno vijeće za sport i stoga je bitno da ono funkcionira, pa me zanima, g. zamjeniče državne tajnice, kako je funkcioniralo vijeće u u proteklom periodu i da li je dalo svoj doprinos sukladno ovlasti koje ima kod izrade strateških dokumenata za razvoj hrvatskog sporta. Također pitanje koje sam vam postavio u replici, ponovo vam postavljam, na koji način i po kojim kriterijima ste izabrali članove Nacionalnog vijeća za sport, koji idu na prijedlog Vlade RH. Dakle, ja se slažem s kolegom Kustićem, sve su to ljudi za koje nemam zamjerku, svatko od njih je, između ostalog i dobrim dijelom prisutan u sportu, bilo kao sportaš, bilo kao funkcioner, međutim kada imenujemo ovakva tijela, treba voditi računa i o regionalnoj pripadnost. Dakle, RH bi u svim tijelima koja imenuje se ovdje ispred Vlade RH, HS bi morao voditi računa da predloženi članovi pojedinih tijela, a tako i Nacionalno vijeće za sport, budu zastupljene sve hrvatske regije i da na taj način se da doprinos, razvoju hrvatskog sporta i kreiranju strateških dokumenata diljem Hrvatske. Također, ako već predlažemo više članova, onda bi bilo dobro da budu zastupljeni različiti sportovi, a ne da iz jednog sporta bez obzira o kojem se to sportu radi, imamo više kandidata, a drugi sportovi budu potpuno zanemareni. Evo, dakle, ne osporavajući nijedno ime sa ovog popisa, smatram da su to sve vrijedni i kvalitetni ljudi, a sličnu raspravu ću imati i kad budemo imali i zdravstvo, dakle nije ovo izuzetak, mislim da struktura nije dobro pogođena. Ako pogledamo prijedlog 6., uključujući predsjednicu, onda imamo g. Daniru Bilić, ekonomisticu, imamo Pericu Bukića, ekonomistu, imamo dr. Sandu Čorak, ekonomisticu, košarka, vaterpolo, judo. Dakle to je u redu. Svi su oni iz Zagreba. još jednog predstavnika vaterpola, dakle mislim da nije potrebno duplirati u nacionalnom vijeću 2 sporta, bez obzira što je g. Konsuo, sjajan sportski djelatnik koji je u Dubrovniku napravio ogroman posao. Zatim imamo predstavnika KIF-a iz Splita, imamo g. Ceronju koji dolazi iz područja bankarskog prava. Ako pogledamo članove koje ne imenuje Sabor, onda su to predstavnici iz Splita, Vinkovaca, Zagreba, Bjelovara, Splita i opet Zagreba. Dakle, obzirom da ja dolazim iz područja Primorsko-goranske županije Istre, dakle razumijete što govorim. Smatram da se moralo voditi računa da u ovih 6 koje predlaže hrvatska Vlada i HS, bude zastupljena i regija koja gravitira prema Rijeci tim prije što je u predloženim imenima bio kandidat koji dolazi s područja prava, sportskog prava i koji je voditelj izrade nacionalne strategije sporta. Tako da mi nije jasno kako nije bilo prostora za g. dr.sc. Vanju Smokvinu, koju je kao pravnik, stručnjak za sportsko pravo i voditelj izrade strategije sporta morao naći svoje mjesto onda u ovom prijedlogu. Iz tog razloga, članovi Kluba SDP-a će glasati prema svojoj slobodnoj volji. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći je Klub zastupnika onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite.

prava predlaganja, mislim da je treba napomenuti na prijedlog Vlade da se bira predsjednik i također da se članovi biraju na prijedlog Vlade, Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Hrvatskog sportskog saveza gluhih i također također prijedlog Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znači mi imamo ovlaštene predlagatelja i svatko je ispunio svoju zadaću. Naravno da uvijek, ako je Vlada proizašla iz ovog Sabora, iz određene pozicije, da uvijek ima i pravo predlagati svoje kandidate, kad se promijeni Vlada vjerojatno onda će se i svi oni akteri koji su imenovani i predloženi u tom mandatu i promjenjivati, kao što se i do sada bio slučaj. Dakle, ovo ne vidim ništa sporno, pravo svakog predlagatelja predlaže onaj koji smatra da je on iz onih razloga, ako su naravno ovdje ispunjeni svi preduvjeti, a vidimo da jesu iz priloženih životopisa, da predlažemo. Ono što sam rekao i u ime odbora, dakle, onaj vakuum koji smo imali i taj pravnu nejasnoću koja je prouzrokovana prije svega, mislim da znamo što se događalo u razdoblju od 2016.-2017., 2018. i nemogućnosti koordinacije i funkcioniranje tadašnje formirane vlasti, koje je bila, je bila, nepunih godinu dana i zašto je i ona se i raspala, pa onda praktički do formiranja nove da je upravo to razlog ne samo što se tiče ovoga, ovog određivanja, nego i puno važnijih i puno bitnijih ne umanjivajući bitnost ovog Nacionalnog vijeća u sportu za funkcioniranje države odluka koje su stajale, onoga što nam je svega da tako kažem zdravonarodno visjelo nad glavom i mislim da je tu zapravo svima jasno, zbog jedne krize, zbog jedne paralizirajuće situacije koja je bila tada, i vlasti koje smo imali, upravo možemo vidjeti u tome razlog zašto to nije napravljeno. Naravno da to nije bilo dobro i sada smo imali određene posljedice, se samo u ovakvim stvarima nego i mnogim drugim. da ćete svi podržati ovaj prijedlog i također smatramo da je navedeni prijedlog ispred odbora koji nadam se da ćete svi podržati, u krajnjoj liniji bio je jednoglasan u odboru da se obavi ždrijebanje, znači da neki budu imenovani na 2 godine, a neki na 4, u dugu zakona i zapravo intencija zakonodavca će biti ispunjena tako da se zbilja onda uđe u onaj ritam, da se svake 2 godine raspisuju natječaji i mijenjaju mijenjaju članovi. Tako da, mislim da je to najpoštenije i najpravednije, u krajnjoj liniji, ti ljudi koji će i biti ždrijebani na dvije godine, mogu ponovno biti, nema zapreke zakonske, ponovno biti izabrani, na dodatni mandat od 4 godine, itd. znači možemo ući u jedan ciklički, onakav krug kakav i treba biti. Dakle, što se tiče sporta, mislim da je to tema apsolutno prebitna, i mi kao praktički mogu reći sportska nacija, svi živimo i volimo sport i pogotovo naše ambasadore u svijetu kada postižu te rezultate, ali onda kad se svijetla ugase, je, situacija da puno problema ima, puno potrebe, a uvijek malo novaca. Mi moramo razviti jedan sustav koji usmjeruje sport prema tamo gdje je najpotrebnije, prema najmlađima, prema djeci, prema kvalitetnom razvoju te djece i kako fizičkom, naravno, ali i onom odgojnom i mislim da je to ključ i ono što trebamo se svi koncentrirati kad donosimo i budžete i sve zakonske regulative, a zbilja sport ne postane smisao samom sebi nego da ima onu pravu smisao, a to je za, osim uspjeha u seniorskim kategorijama, koncentracija, tu je kolega Jovanović spomenuo i zdravstveno komponentu koju zbilja ne smijemo, pogotovo sada, zanemariti. I zato ja sam već i u nekoliko navrata i to na odborima isticao, da je smisao ulaganje u broj, populariziranje određenih sportova, što više da doslovce maknemo djecu sa kompjutera, da ih stavimo u kolektive, da jednostavno i taj segment života koji nije, pogotovo nama koji smo se bavili sportom, više ili manje, ili čak na profesionalnoj razini, znam što sam prolazio, znam što sam iskusio, koje sve blagodati, naravno bilo je onih i negativnijih stvari i kako to izgrađuje osobu u cjelini. prioritet koji mi svi moramo usmjeriti se upravo na financiranje sporta temeljem samog broja omladinskog pogona, a ne temeljem samo rezultata, kad govorimo prije svega o financiranju na lokalnoj razini temeljem rezultata seniorskih ekipa jer mi moramo ulagati u našu budućnost, a to su uvijek naša djeca, pogotovo kad govorimo u njihove sportske uspjehe i omogućiti im najbolje uvjete što mogu dobiti, a pogotovo onima koji pokazuju iznimne iznimne karakteristike i vrijednosti, to trebamo zbilja, da nam se ne događaju slučajno ili voljom entuzijazma pojedinih roditelja i njihovih financijskih mogućnosti nego da država, lokalna samouprava prije svega, lokalna samouprava, skrbi sustavno o velikim potencijalima kojima mi smo mislim kao sportska nacija nedvojbeno pokazala na svim natjecanjima. Evo zahvaljujem još pravo na govor, pa će sljedeći govoriti poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kao što je kolega prethodno rekao, a i kolega Kustić, izuzetno su rijetke prilike da u hrvatskoj Sabornici progovorimo o sportu, pa je dobro ovu priliku iskoristiti da još jednom kažemo u kojoj mjeri je sport važan za zdravo društvo? u kojoj mjeri je sport važan da prevenira brojne probleme koje u kasnije, kod odrastanja i u starijoj dobi imamo i zato je važno da sve što možemo učiniti da kao HS i učinimo da osiguramo bolje uvjete za sport. Dakle, mi se moramo vjerujem složiti svi da je financiranje hrvatskog sporta izuzetno problematično i da mogućnost bavljenja sportom je vrlo nejednaka za djecu diljem Hrvatske, tako da članarine koje djeca plaćaju, nerijetko su veliki problem. Stoga očekujem da nacionalno vijeće započne što prije sa radom i da da svoj konkretan doprinos i strategiji i planu koji je u izradi, kao i svim novim zakonskim dokumentima koje trebamo što prije dočekati. Dakle, vrijedi ponoviti podatke koji su zabrinjavajući, a to je da su naši tinejdžeri među najdebljim u Europi, da su naši tinejdžeri pri vrhu onih koji tjedno piju veće količine alkoholnih pića i da su iznad prosjeka ESPAD istraživanja i kod svih ostalih problema ovisnosti, a također da je problem igara na sreću i boravka pred kompjuterom sve veći. Dakle, to su neki problemi o kojima mora i nacionalno vijeće povesti računa i ponuditi rješenja koje će osigurati da naši mladi,

prema Opatijskoj inicijativi koja je bila vrlo dobro prihvaćena, čuli smo obećanje i od premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, dakle jedna inicijativa koja je trebala sistemski riješiti financiranje, prije svega momčadskih sportova, ali osigurati novce i za ostale ostale sportove u RH gdje bi se na transparentan način osiguralo financiranje sportova i oslobodilo roditelje potrebe plaćanja članarina za sportske klubove, što bi sigurno značilo i veću bazi mladih koji se bave sportom. Mislim da je to jedan od prioriteta koji bi Središnji državni ured za sport trebao

sigurno veću pažnju javnosti, pa i ovdje kroz raspravu u HS-u reći veliko hvala svim sportašima koji postižu izvrsne rezultate i na taj način i promiču Hrvatsku. Ali svakako da treba još jednom reći, da se ti svi sportaši ili većina njih razvila negdje u ruralnim prostorima, u malim sredinama i da se kroz rad nacionalnog vijeća očekuje sigurno da se više nacionalnih sredstava izdvoji za financiranje tih sportova sportova u ruralnim područjima, malim sportovima, uvjetno rečeno u malim jer i gimnastika i atletika i veslanje postižu dobre rezultate, a u njih se ne ulaže onoliko koliko bi trebalo. A pogotovo se malo ulaže u školski sport. sigurno da u onim sredinama gdje nisu izgrađene školske sportske dvorane, a postoje građevinske dozvole, da Vlada i ministarstvo, pa i Središnji ured za šport moraju naći način da se izgrade dvorane i u malim sredinama, kao što su npr. općina Sikirevci ili općina Dragalić, gdje godinama djeca nemaju školsku sportsku dvoranu. Hvala. **Jovanović, Željko (SDP)** Da, kolega to u pravu ste potpuno. Dakle, prioritet je stvoriti društvo jednakih šansi za sve, gdje za razvoj zdravog društva na prvom mjestu prije svega su uvjeti gdje svako dijete u svakom dijelu RH mora imati pravo na jednako obrazovanje i na mogućnost bavljenja sportom. Nažalost, iz svojih osobnih kontakata sa brojnim čelnicima sportskih klubova diljem Hrvatske, znam da je stanje izuzetno teško, gotovo kritično, tako da već veliki broj sportskih klubova razmišljaju uopće da li se natjecati u nekim višim ligama jer jednostavno nemaju uvjete za bavljenje sportom. I sve se na kraju, kad su mlađi uzrasti, svodi na roditelje koji to moraju sami financirati, a mnogi roditelji to nažalost to više nisu u mogućnosti, što automatski znači da je dijelu djece uskraćena mogućnost bavljenja sportom. Sljedeća replika poštovane zastupnice Sunčane Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče, kolega Jovanović. Vjerujem da ste pročitali ili barem vidjeli nacionalni program športa koji je upravo u javnoj raspravi, vjerujem da ste upoznati sa sadržajem tog dokumenta. I sami ste bili ministar, ovo o čemu govorite, možemo reći da nije od danas. Slažem se da, nažalost, djeca nemaju jednake uvjete u svim našim sredinama, međutim to se može promijeniti na način na koji promišlja, primjerice, ministar financija i Vlada RH, da osim igara na sreću, koji se izdvaja otprilike 35% za sufinanciranje sporta, da se razmisli i o nekim drugim poreznim olakšicama. Vjerujem da ćete pozdraviti taj napor Vlade, jednako tako kao što je Vlada napravila iskorak, primjerice u odnosu na 2016. godinu, za ovu godinu povećana su sredstva koja sada iznose za sufinanciranje sporta 336 milijuna kuna i vjerujem da ćete podržati i ovaj dokument za koji, kažem, u javnoj raspravi je pa se možete uključiti. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo uvažena kolegice Glavak. Sve se slažem što ste rekli, problem nije od jučer, problem je već godinama, međutim niste u pravu kada govorite o razumijevanju i potreba sportaša, sportskih radnika i svih onih koji su predlagali rješenje prilikom donošenja ovog proračuna jer niti jedan prijedlog Središnjeg državnog ureda za sport ministar financija nije uvažio. sve što je predložio Središnji državni ured za sport, ministar financija nije uvažio, a ponovit ću, želim čuti očitovanje što je s Opatijskom inicijativom jer ona upravo predlaže ovo o čemu vi govorite, neke dodatne izvore financiranja koji bi omogućili transparentan način financiranja hrvatskog sporta i oslobađanje plaćanja članarine roditelja za uključivanje njihove djece u sportske klubove. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovane zastupnice Sunčane Glavak. hvala lijepa g. potpredsjedniče, ja vjerujem da će se državni tajnik referirati na ovo što je problematizirao i kolega Jovanović. Odmah moram reći da se ne bih složila, koliko sam upućena, da nijedan prijedlog Središnjeg državnog ureda nije naišao na razumijevanje prilikom slaganje proračuna za 2019. godinu, dapače, bili su vrlo opsežni razgovori, na svim razinama, a posebno sa ministrom financija, naravno, koji je i nezaobilazan, kada je riječ o proračunu. vratimo se malo, na naše o onome što sam maloprije govorila, dakle, prema sportu, ja bih rekla da se ova vlada ne odnosi dekorativno, već konkretno. Ovo je prva vlada, koja je izdvojila središnji državni ured za šport, dala mu je veći značaj, dala mu je bolju samostalnost i dala mu je prigodom, da sportom sportom upravljaju sportaši i sportski djelatnici, bez puno miješanja politike, naravno da bez politike i nekih političkih odluka ne mogu se očekivati ni neka konkretnija sredstva. O čemu zapravo govorim? Dakle, povećanje proračun središnjeg državnog ureda za šport, sa 200 milijuna kn, koje je vlada bila zatekla na 300 milijuna kuna u 2018. g. U 2019. g. za sport se iz proračuna izdvaja 336 milijuna kn. Dakle, 119 milijuna kn više nego što je to bilo u 2016. g. Naravno da će se sa svoje perspektive sportaši reći da je to nedovoljno, nikada neće biti dovoljno novaca i nikada on neće biti ekvivalent onome što mi zapravo dobivamo kao povrat od naših vrhunskih sportaša, nema ni jedne promidžbe koja može nadomjestiti tako sjajnu promidžbu, kao što smo i primjerice imali zahvaljujući našim nogometašima ili zahvaljujući našim tenisačima, govorim samo o najrecentnijim događanjima. Rekla sam već da je u javnu raspravu i e-savjetovanje pušten nacionalni program športa 2019.-2026. g. Tako da mi svi imamo prigode uključiti se dati iz razine Hrvatskoga sabora, mnogi odnosi bili su i sportaši, možda su uključeni u neke sportske klubove, znaju koji su problemi, pa idemo i mi na taj način sudjelovati. Kada je riječ o središnjem državnom uredu za šport i načinu financiranja, ponoviti ću još jednom, da se na njih odnosi raspodjela prihoda od igre na sreću, taj postotak, od raspodijele igara na sreću je na 35%, vidjeti ćemo hoće li se to moći mijenjati. Prema najavama ministra financija, razgovarati će se i o nekim drugim potencijalnim izvorima izdvajanja za šport. Trebamo napomenuti da kada govorimo o ulaganjima u sport na lokalnoj razini, nakon stupanja na snagu Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne samouprave, preko 20% premašena su inicijalna očekivanja, tako je 2,1 milijardu kuna, ostalo zapravo ustupanje prihoda od poreza na dohodak lokalnoj samoupravi. Dakle, i tu je određen pomak, pozitivno naravno napravljen ili iskorak kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave. Manje ili gotovo ništa je poznato u javnosti, da su prvi puta povučena sredstva iz EU fondova, iz europskog socijalnog fonda, povučeno je 100 milijuna kuna, od čega je ugovoreno 50 milijuna kuna. Poseban naglasak stavljen je na sport, na lokalnim razinama i to u 2019. g. osigurano je 11 milijuna kn. Dobro je što će biti analiza poreznog sustava s mogućnošću uvođenja poreznih olakšica, pa ajmo i mi biti kreativni, ajmo se uključiti na pravi način i dati u tom smislu svoje sugestije. Ono što je godinama problem sporta, to je stipendiranja sportaša, planira se njihovo dodatno stipendiranje, ako i uvođenje jedinstvene stipendije za sportaše prve kategorije te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, naravno tu govorimo o onim sportašima, koji bi ispunili dodatne uvijete. Sporta infrastruktura, to je nešto o čemu se ja sjećam, govorimo već 10-tak godina pa i u Hrvatskom saboru, da zapravo ne znamo koje sportske objekte imamo, u kakvom su oni stanju, kome, zapravo pripadaju, tko njima upravlja, na koji način se financiraju. Ja mislim da će to biti jednako tako zadatak i Nacionalnog vijeća za sport. A drugi problem koji imamo o kojem treba promisliti, to je zapravo nepostojanje adekvatnih ili kvalificiranih kadrova, pa moramo tako imati, zapravo jedan realan uvid u sustav sporta. Nacionalni program sporta ima zanimljiv podnaslov, prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosni na sportske uspjehe. Dakle, to je nešto gdje povlačimo stalno paralelu, baviti se sportom, djeca se socijaliziraju, nisu toliko pred računalima, i tu se svi slažemo. Međutim, mislim da upravo kroz ovaj dokument koji u javnoj raspravi možemo dati ili napraviti kvalitetan iskorak i ovaj drugi dio ponosni na sportske uspjehe, zasad smo više bili ponosi, a možda smo manje bili uspješni u ovome kada govorimo o zdravoj naciji ili aktivnoj naciji. Zadatak dokumenta je zapravo minimalizirati sve one nedostatke u sportu na koje nailazimo kroz godine, bilo je jako važno definirati i sve pojavne organizacijske oblike sporta, a tu ne govorimo samo o vrhunskom sportu i ne govorimo samo o natjecateljskom sportu, već o onom sportu koji nam je unutar sustava obrazovanja, o rekreativcima, o tisućama onih koji nikada neće biti vrhunski sportaši, ali pronalaze svoje mjesto u sportu. O nacrtu prijedlogu nacionalnog programa športa, možete ga pogledati i na stranicama središnjeg državnog ureda, pa bi ja samo zamjenika državne tajnice upozorila ne rade vam stranice već dan i pol, pa ne znam, malo pogledajte što je, tako da, da je to dosta važno, kada je savjetovanje u pitanju da bismo se mogli uključiti i na taj način. Sport može biti još jedna naša velika komparativna prednost, osim u onom smislu o kojem sam već govorila, a to je zapravo, da su sportaši ili naši sportski uspjesi sjajni promotori Hrvatske u u bilo kojem obliku, međutim, možda bismo mogli snažnije povezati sport i turizam, dakle, tu imamo goleme mogućnosti, goleme prednosti, pa i one medicinski turizam, dakle, sve više se govori ministre iz različitih resora, na koji način povezati da ove dodane vrijednosti koje imamo u turističkom smislu zaokružimo i na neke druge načine. I na kraju željela bih reći što se tiče sastava Nacionalnog vijeća za sport, mislim da je kada govorim o gospođi Sandi Čorak treba reći da je lijepo što su i tzv. mali sportovi pa eto i jedna njihova predstavnica uključena na ovaj način, da na taj način i stručnjake iz različitih sportova stavljamo u fokus zbivanja i da oni mogu utjecati i jako je dobro i drago mi je što je ovdje Sportski savez gluhih, godinama smo spominjali u Hrvatskom saboru da tzv. mali sportovi ili različiti drugi savezi nisu na adekvatan način zastupljeni. Naravno, da svi ne mogu biti, ali mislim da i oni koji su u sklopu Hrvatskog olimpijskog odbora koji djeluju u različitim organizacijama da oni mogu na adekvatan način doprinijeti razvoju sporta. Još jednom pozivam vas da pogledate dokument koji nam je stavljen u javnu raspravu, bila je organiziran, bio je čitav niz okruglih stolova organiziran putem Središnjeg državnog ureda za šport sa nacionalnim sportskim savezima, a očekuje se sa zagrebačkim, a potom i splitskim sportskim savezom ako sam dobro upućene 4. i 5. veljače, tako da evo na svim razinama mogu se uključiti i sportski savezi i dati adekvatne primjedbe. Naravno podržat ću ovakav prijedlog koji nam je Vlada uputila. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, ovoga kolegice Glavak, kažete nije politika uključena u sport, ja tvrdim da je i to daleko, daleko previše, dokazi su evo recimo vaš kolega Franjo Lucić se slikao u Grčkoj kad ga je HNS vodio tamo na utakmicu isto je tamo bio i župan iz moje županije Žinić i njegov dožupan koji su bili i na mnogim utakmicama Svjetskog prvenstva, vodio ih je Hrvatski nogometni savez. Politika je uključena u sport do najniže razine, do seoskog nogometnog kluba i jednostavno je to ono što guši sport u Hrvatskoj. I smatram da nikada nije bilo lošije stanje u sportu u Hrvatskoj, unatoč ovih rezultata koje postižu naši sportaši, no međutim nemam sad vremena o tom pričat, o tom ću u pojedinačnoj raspravi, zašto oni postižu tako dobre rezultate, zašto ih ne mogu postić ovde dok su u RH. Znači politika je u samom sportu do …/nerazumljivo/…. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolega Lenart ja se iskreno nadam da vi niste ovima zabranili zastupnicima ili političarima da se bave sportom, bože sačuvaj. Dajte zamislite da, da još sad dokinemo bavljenje sportom. Dakle, mislim da je na vrlo nespretan način bila vaša replika interpretirana iako ste to željeli reći mislim da ćemo napokon postići konsenzus oko nečega u Hrvatskom saboru, a to je da ćemo se svi koji želimo moći baviti sportom. Kada govorite o umiješanosti politike morali ste dobro slušati što sam rekla, naravno da je politika tu, da ona kreira proračune i da politika mora osigurati bazična sredstava za bavljenje sportom, ne govorimo o vrhunskim profesionalcima, govorimo o sustavu obrazovanja, govorimo o rekreativcima, o tisućama mladih koji su uključeni na ovaj ili onaj način ljudi u različite sportove za sve i slično, ne u natjecateljski sport i ne one koje percipiramo kao da dobivaju velike novce ili velika sredstva, to se ne financira iz razine državnog proračuna. **Reiner, poštovanog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem vam poštovani podpredsjedniče. Ja mislim da je jedna od glavnih zadaća Nacionalnog vijeća za sport redefinirati odnos prema sportu u Hrvatskoj. Jer taj odnos prema sportu nije dovoljno dobar, a u nekim segmentima je čak i štetan, a usudio bi se reći i opasan. Na …/nerazumljivo/… s jedne strane glorifikacija vrhunskog ili profesionalnog sporta i mislim to je dobro. Pogotovo evo kada je riječ o nogometu koji je široko praćen u svijetu i tu i kolegica Glavak ima pravo, to je promidžba, to je dobra promidžba. Ono što se meni tu nije svidjelo, znate kad reprezentacija dobija onda se napravi veliki doček, kad nakon 14 dana izgubi dočekana je …/nerazumljivo/… Pa svoju se reprezentaciju bodri jednako i kad dobija i kad gubi. Svoj se klub bodri jednako, pa to je sport, pa u sportu se nekada dobija nekada gubi, to je smisao sporta. I nije zadaća sporta da uvijek pobjeđuje, ne, zadaća sporta je da sudjeluje u natjecanju, da širi duh, ako baš hoćete, ideali duh olimpizma. Mali sportovi, sportski klubovi, zašto roditelji moraju plaćati članarinu, a politika tih sportskih klubova je osim toga loša, da oni podižu ili najviše rade sa djecom koja onako imaju perspektivu postati profesionalni sportaši. Oni ne shvaćaju da to nije njihova funkcija, njihova funkcija je poticati rekreativni sport, uključiti sve ili što je moguće veći broj. I zašto bi sad roditelji koji ne mogu plaćati tu članarinu, zašto bi sad njihova djeca bila isključena. Pa ako vam i dalje nastave biti isključena, pa onda to Nacionalno vijeće za sport, nedovoljno dobro odrađuje svoj posao. Ja se sjećam, šta je sa izgradnjom sportskih dvorana, zašto nemamo više školskim sportskih dvorana, u kojem bi klinci mogli ući popodne kad nema nastave, uvečer, igrati košarku, nabijati loptu, svakako to je bolje nego da su na ulici. U Socijalističkoj Republici Hrvatskoj bilo je jedno sportsko društvo, a šta ja mogu tako se zvalo, zvalo se Partizan, nije bilo članarine, došao si u tenisicama i dresu i tamo si mogao na sprave, mogao si dobiti loptu, mogao si se baviti rekreativno sportom, sva djeca, sva djeca potpuno besplatno. E pa sad ako se to moglo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, ne znam zašto ne može ovdje u ovoj Hrvatskoj. Promidžba da, sport je promidžba ali nažalost nekada i sramoćenje. Navijačke skupine, govor mržnje koji se širi stadionima pogotovo kod nogometa, najviše kod nogometa. Pa gledajte to je jedan problem koji sramoti cijelu zemlju, sve nas, to ne može biti samo zadaća nacionalnog vijeća, to je problem Vlade, to je problem medija, to je problem ovog Sabora ako hoćete da donesemo zakone, da ih izmijenimo ako treba. Ali da uočimo problem i da shvatimo da taj problem moramo rješavati a ne ga gurati pod tepih. To je problem cijeloga društva. Znate ako dođe do jednog takvog skandala na nekoj utakmici, utakmica mora biti prekinuta, gotovo. Da se prekine tako 10 utakmica ja sam siguran da bi se navijačke skupine ponašale drugačije. I nije to u svakom sportu, ako odete na hokej, tamo se navija, navija se za svoj klub ali tamo se plješče i protivničkoj momčadi kada napravi dobar potez. Tamo se nakon utakmice navijači i jednog i drugog kluba vesele zajedno, ne tuku se, ne vrijeđaju se. Dakle u tom smislu se mora djelovati odgojno, ako želimo da sport bude ono što bi sport trebao biti, ne poligon za širenje mržnje, nego poligon za širenje razumijevanja, suradnje, zajedništva i promicanja idealnih olimpijskih vrijednosti o tome da je važno sudjelovati a ne uvijek i isključivo i samo pobijediti.

na repliku me ponukao jedan dio vaše rasprave kada ste spomenuli sportske dvorane. I doista to je temeljni problem onoga što želimo postići masovnog sporta u RH prije svega kroz sportske školske dvorane u koju su uključeni ne samo djeca iz škole već i kasnije rekreativci, dakle svi oni koji žele i mogu se baviti sportom. I upravo je jedan od problema bio taj što jedinice lokalne samouprave nisu imali dostatna sredstva da sami to izrade, Ministarstvo, nadležno ministarstvo je propisalo kriterije a ti kriteriji su bili vezani i uz broj djece u školama, pa se pribjegavalo različitim, da kažem inženjeringu da bi se gradila veća, veća dvorana da bi se u njoj mogla održavati određena natjecanja. Nadamo se da će u idućoj financijskoj perspektivi, da će se zalagati i naši predstavnici u Europskom parlamentu da se omogući da se i financiranje izgradnje školske sportske dvorane radi iz europskih fondova. I mislim da je taj vaš dio rasprave najvažniji jer to će omogućiti onda bavljenje, Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Ne može se to prepustiti jedinicama lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave nemaju sve jednako novca, ima i većih, ima i manjih. I ne mogu one, neke ne mogu to riješiti i neće riješiti nikada. Druge hoće. I zbog toga to mora biti nacionalni program, mora biti potpomognut Vladom, od strane Vlade, možda apliciranjem na europske fondove, zašto ne, ali to je i također pitanje Vlade. Jer to ne može rješavati neki mali grad. Jer ako budemo to propustili njima i ako to bude nacionalna strategija onda djeca u tim sredinama neće nikada vidjeti sportsku dvoranu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovane zastupnice Sunčane Glavak. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Staziću, o financiranju, još jednom ću reći ako niste čuli podatak, dakle prvi put su povućena sredstva iz EU fondova i to iz Europskog socijalnog fonda 100 milijuna kuna. Što se tiče kontinuiteta ljubavi u pobjedi i porazu bojim se da to ne možemo propisati, jednostavno smo takvi. Kad .../Govornik se ne razumije./... volimo kad pobjeđujemo, nešto manje smo sretni kad gubimo i tu bojim se da to ovisi o svakom od nas. Dakle to ne možemo nikako propisati. I još bih se samo referirala na ono što ste rekli napravili ste digresiju sa jednim klubom koji se zove Partizan, Jugoslavije više nema ali vidim da nostalgije ima. Sada smo u demokratskoj Hrvatskoj i imamo sustav koji se brine za sport na svim razinama. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. Naravno da se ne može propisati zakonom ljubav prema klubu ili prema reprezentaciji, to je samo po sebi. Ali možemo razvijati jednu kulturu koja je sportska a to je da nije toliko bitno jesmo li pobijedili, nego je bitno kako se igralo, bitno je kako se navijalo, bitno je kakva je bila atmosfera na stadionu, da li time mi možemo biti ponosni. Ako možemo nakon utakmice biti ponosni onda je za moj ukus ili za moj odnos prema sportu nebitno da li se tu utakmicu dobilo rezultatski ili ju se izgubilo. Ja se sjeća toga sportskog kluba Partizan jer sam kao klinac išao tamo igrati, to su bile sportske dvorane, ne znam što je sa njima sada više nisam klinac pa ne idem tamo.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo, kolega Stazić, dobro ste primijetili da se u nas glorificiraju ovi veliki sportski uspjesi, nije to ništa čudno, radi se to u svim zemljama. da sam se često u prošloj godini koja je bila izuzetno, obilovala sa velikim sportskim uspjesima pitao da će se ti sportski uspjesi u nogometu, tenisu ipak bar malo sredine, manje sredine koje imaju amaterski sport i taj amaterski sport često živi od nekoliko entuzijasta koje zovemo i fanatici u onom pozitivnom smislu riječi i koji unatoč onoj pomoći koju imaju od jedinica lokalne samouprave, ona je zacijelo premala da bi moglo biti to na određenom nivou. Dakle jedna financijska pomoć prvenstveno infrastrukturi jer svih ovih sportskih uspjeha teško da bi bilo bez tih malih sredina jer sve naše sportske zvijezde, zapravo velika većina njih je došla iz manjih sredina i zapravo prvi onaj korak su napravili u malim sredinama. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Prelijevaju se one i na male sredine, ali nažalost često puta negativno kroz politiku. Evo sjetimo se Penave. Slikati djecu, izložiti ih sramoćenju koje je rezultiralo tako da je jedan od njih doživio napad. Na jednoj sportskoj utakmici, ja mislim da su to bili srednjoškolci, dva srednjoškolska tima. Pa sada umjesto da se njeguju utakmice dva srednjoškolska tima, da se to potiče, politika se u to miješa ali na najbestidniji način radeći upravo ono što sport nikada ne bi smio biti. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Željka Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo ja ću možda krenuti sa ovom zadnjom rečenicom koju je kolega Stazić rekao da je sport ono što nikad ne bi smio biti. Nažalost, miješanje politike u sport u Hrvatskoj je ne mogu reći veliko, nego abnormalno. Zašto je to dokaz? Što su dokazi tome? Pogledajte, svi najveći sportski uspjesi, najveći sportaši su najviše dali onda kada su otišli trenirati u inozemstvo. Svi naši nogometaši u onom trenutku kada su počeli igrati za strane nogometne klubove, postali su vrhunski nogometaši, zato što su imale omogućene vrhunske i uvijete plus talent koji su imali, prepoznati ovdje uglavnom dok su ih roditelji vozili na te treninge, dosta poznanika koji svoju djecu voze kilometrima na nogometne treninge, plaćaju sve te troškove u klubovima, da oni dođu u nekakav fokus nekog kluba i onda kada ih prepoznaju vani, jednostavno odu van, dobe uvijete, priliku i postaju vrhunski nogometaši. Zašto je Jakov Fak otišao trenirati u Sloveniju, a nije trenirao u Hrvatsku? Pa …/Govornik se ne razumije./… je čovjek rekao, zato što nije imao uvjete. Vrhunski sportaš, disciplina u kojoj nemamo takvog čovjek, zbog loših uvjeta i odnosa prema tom čovjeku je otišao van. Politika je uključena u najniže razine klubova, jer danas, klubovi, da krenemo od nogometnih koji su im najbliži, imaju tolike financijske obveze, toliko toga je moglo ulagati da bi se moglo trenirati, ako imaju sve dobne skupine, od samih sudaca, troškova delegata, održavanje utakmice, jednostavno to ne mogu podnositi i moraju se baviti sa političarima, sa lokalnim vlastima, koji žele imati utjecaje upravo na sve te klubove kako bi izgrađivali svoju političku karijeru i dobivali glasove. Pa je činjenica ljudi moji, sudjelovao u radu kluba, pa znam kako to ide. Onaj tko je jači, tko vlada u gradu, u općini, županiji, trudi se dominirati nad klubovima, kako bi kasnije dobio svoju biračku bazu. I to uništava naš sport. Zašto su naši tenisači toliko dobri? Pa isto zato što treniraju vani. Ne guši ih ova hrvatska administracija i ova politička scena u Hrvatskoj, ne guši ih i ne sprječava u njihovim dosljetcima za koje su oni i talentirani i spremni i žele raditi. im omogućiti takve uvijete kao što imaju vani, pa će ljudi biti ovdje, i onda čak prigovaramo nekima, koji eto, plaćaju poreze u nekim državama, zašto ih ne plaćaju u Hrvatskoj, pa zato što su tamo dobili uvijete za trening i za rad. Spomenuo sam u replici, kolegici Glavak, kako politika utječe na naše klubove, pa je ona to u maniri svog šefa Plenkovića izokrenula na sasvim drugačiji način, evo, kao što bi trebali saborski zastupnici trenirati. Ja se onda slažem s kolegicom Glavak, evo vi predložite neki trening, ja ću vam se rado odazvati na taj trening, pa evo, trenirati ćemo ako treba svi skupa, da dokažemo da treniramo. Ali, najviše je to bilo dokazano u Svjetskom prvenstvu, kada su naši političari, a spomenuo sam župana Žinića iz moje županije, bili na niz utakmica gdje ih je vodio Hrvatski nogometni savez, nisu sami snosili troškove. Da li je to sukob interesa? Da li je taj župan Žinić, podilazio županijskom nogometnom savezu, sa razno raznim beneficijama, kako bi eto bio besplatno na nogometnim utakmicama diljem svijeta. To je politički utjecaj i nitko ne može reći da ga nema. Ima ga na svim razinama, što je razina veća, što je močvara veća, to je i politički utjecaj veći, kao i na sve pore i segmente ovoga društva gdje se je politika uplela i želi sa svime upravljati i svemu dirigirati, iako ljudi, koji dirigiraju nisu niti adekvatno obrazovani, niti su u toj domeni, pokazali kakve rezultate, ali žele se miješati u sve. Evo, ako nije tako, kolega Lucić je tu, neka on kaže, da li sam ja u krivu. Koji su naši političari, ustvari pomogli našim klubovima, da bi ih oni negdje vodili. Znači, HNS je morao od njih, očekivati neku povratnu korist. Ali nije to sada stvar pojedinaca koje ja spominjem, nego cijelog sustava koji je u ovoj državi. I kako funkcionira jedna najjača sportska organizacija kao što je Hrvatski nogometni savez, gdje jednostavno se ne može imati uvida u nikakvo financijsko poslovanje, a okreću se silni novci. No sve to počinje u općinama, u gradovima, na najnižoj razini, u seksom klubovima, a mi imamo mnogo općina koje su ishodovale dozvole za dvorane, no međutim, oni nemaju te financijske kapacitete da ih mogu izgraditi, a jednostavno država ne prepoznaje potrebu tih dvorana i tih vježbališta za našu djecu na najnižoj razini, gdje se u biti rađaju najveći talenti i prepoznaju, nego jednostavno se opet i tu dijeli po političkoj podobnosti. Oni koji su na vlasti, oni će svojima to pokušati odraditi, oni koji su oporba, ha čekaj …/Govornik se ne razumije./… dok trava naraste. I koga kažnjavamo? Kažnjavamo svoje građane. Draga gospodo, bez obzira kojoj mi političkoj grupaciji, stranci propadamo, građani RH, bez obzira u kojoj su oni stranici, članovi, svi su to naši građani RH, ima ih premalo, previše ih je otišlo iz ove države da bismo se ponašali, kao da svatko ima svoje nekakve građane, da svatko ima svoju nekakvu djecu, da su to djeca, nekakvih naših stranačkih poslušnika ili sve su to hrvatska djeca i oni će …/Govornik se ne razumije./…, danas sutra obraz RH kao što to rade naši sportaši danas. Ali nažalost, ne zahvaljujući RH, nego angažmanu njihovih roditelja i njihovom radu, požrtvovanom i tome što su kasnije dobili priliku negdje izvan RH, svoj talent iskazati i svojim radom osvijetliti obraz RH. Pokušajmo to gledati u tom smjeru, nemojmo se nadmudrivati oko mi smo napravili više, vi ste napravili manje, ovi su potaknuli ovo i ono, no međutim, sve se to jednostavno vidi u narodu, sjednite s ljudima pa pričajte pa ćete vidjeti što će vam reć na kavi, ti ljudi koji su u nekakvim klubovima, kako im je vodit klubove. To je noćna mora, osigurati novac za vođenje jednog malog nogometnog kluba, za organiziranje utakmica, za košenje igrališta, bit će i sve manje volontera koji to žele raditi jer jednostavno ljudi su više preopterećeni od ovog lošeg sustava koji vlada u cijeloj državi, a posebno i u sportu.

rijedak primjer Jakova Faka, ja ću vam spomenut primjer Nikite Glasnović koja dolazi iz bogate Švedske koja se odlučila za hrvatsku taekwondo reprezentaciju, spomenut ću vam Ivana Raketića koji je rođen u Rheinfeldenu u Švicarskoj pa se odlučio za hrvatsku nogometnu reprezentaciju pa nije baš tako kako vi govorite. Kolega Stazić je spomenuo hokej na ledu koji ja pratim i s pravom je to spomenuo i tu je pitanje kulture navijanja, neke stvaranja pozitivne atmosfere, s druge strane najveći huliganizam je na nogometnim utakmicama i na tome treba raditi. Mislim da je temeljni problem Zakon o financiranju sporta. Vi ste ovdje se koristili jeftinim političkim rječnikom za dnevno-političke svrhe pa bi ispalo samo tamo gdje je neka opcija na vlasti tamo uspijevaju po mogućnosti u HDZ-u, tamo uspijevaju sportaši …/Upadica: Hvala./… a tamo gdje je neka druga opcija, od tamo ih nema. Što je potpuna neistina. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani kolega za vas iz HDZ-a sve jeftini politički rječnik, ja se pokušavam služiti jeftinim tj. jednostavnim riječima koje narod razumije, ne želim cifrati ovom saboru. Pa Raketić se odlučio igrati za hrvatsku reprezentaciju jer je Hrvat, jel tako, pa to je normalno, ali gdje je on trenira, gdje on trenira, u Hrvatskoj, da li je on postao Raketić u Hrvatskoj, gdje je Modrić postao Modrić, bio je dobar nogometaš, super i u Hrvatskoj, no međutim pravi Modrić je postao kad je otišo van igrat. Tamo je dobio prave uvjete i sve, svu slavu koju je skupio, čovjek se namučio i radio, ali najviše je vani napravio. Tu se je pokazao svoj talent i prepoznali su ga, ali pravog Modrića izgradio vani, tako isto i drugi. Vi ne razumijete o čemu ja pričam, ja pričam da svi u ovoj državi trebaju imati jednaku šansu, ja o tome govorim, ne o politički podobnima ili nepodobnima. Vi jako dobro znate da danas …/Upadica: Hvala./… možete postati vrhunski nogometaš ako vas netko gurne, ako ne nećete. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, ima slijedeću repliku. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, ja sam zbunjena vašom raspravom, moram priznati, dakle ponovo smo se vratili na nogomet, vratili smo se na one, na onih top 10 ili 15 sjajnih naših nogometaša ponovo i ponovo smo se vratili na Hrvatski nogometni savez. Kolega jeste vi ikada čuli za Filipa Udaja ili Tina Srbića, jel vi znate kako ti dečki treniraju, jel vi znate u kakvim uvjetima su oni radili i ostali su u Hrvatskoj i postali svjetski prvaci srebrni na olimpijskim igrama, dakle o čemu vi govorite, vi zapravo tražite od naših vrhunskih sportaša da odu iz Hrvatske, da ne plaćaju ovdje porez, neg plaćaju tamo gdje im je dobro i neka njih tamo. Ja ne razumijem što vi želite? Jednake šanse za sve, da, od obrazovnog sustava, od onih malih sportova, od one djece koje nikada ne žele imati silne milijune ili njihovi roditelji imaju takve aspiracije. Žele se baviti sportom zbog zdravlja …/Upadica: Hvala./… zbog socijalizacije i ostalih plemenitih stvari. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem, poštovana kolegice Glavak, to što ste vi zbunjeni ja vam tu ne mogu pomoć, no međutim preko nogometa je najlakše objasniti funkcioniranje u hrvatskom sportu, hvala bogu postoje ti neki koji su ostali i htjeli trenirat u Hrvatskoj i postigli vrhunske rezultate, ali ja ne tražim od toga da naši nogometaši odu van, oni su otišli, pa oni su otišli, a to je tržište, aha to je tržište, za vas je sve tržište i liberalni kapitalizam, jel tako. Pa ja mislim da nije da nije to baš tako da su mnogi otišli zato što su dobili normalno i priliku, ali moramo priznati da nisu otišli, da nisu dobili takve uvjete kakve imaju tamo da nikada ne bi bili to što jesu. A toga ste i vi svjesni samo ne želite priznati. Hvala. i sporta i tvrtci da te povezanosti nema oprostite meni je neshvatljivo osobito kad je o HDZ-u riječ. Pa prvi predsjednik HDZ-a je mijenjao i određivao imena sportskim klubovima, da da se zove Dinamo, a bio je počasni predsjednik Partizana, kolega Glavak, nije ga smetalo što se zove Partizan tada. Nazočnost političara na sportskim događajima, može, nek ih plaćaju od svog novca, nek ih plaćaju od svog novca, a ne da im plaćaju sportski klubovi jer oni nisu tamo na tribinama tamo da predstavljaju Hrvatsku, Hrvatsku predstavljaju sportaši, a ne oni, oni se tamo dolaze slikati, oni tamo dolaze uživati, a da …/nerazumljivo/… tih klubova. Šta je s trgovinom sportaša?

o toj nejednakosti koja vlada u našem sportu. Evo jedan primjer, nogometni klub u selu Bobovac u Posavini, neki bi rekli bogu iza nogu, gdje su ljudi polako otišli, ja vas pitam, da li je netko pitao te ljude kako oni održavaju taj klub, neki će reć pa što, da jednom selu takav klub možda ni ne treba neka odu igrati negdje drugdje, ali o tome govorimo o ravnopravnosti, kako ćemo ostaviti ljude da žive u našim ruralnim prostorima, pričamo o ruralnoj obnovi, obnovi sela, tamo ljudi žive i oni žele imati iste, slične uvijete kao i u velikim gradovima. Pokušajte pitati i raspitajte se recimo, za jedan takav mali klub, pa ih pitate kako oni organiziraju, utakmice, suce, trenere, kose, odakle im novci za to. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika, poštovanog zastupnika Franje Lucića. Hvala lijepo. Gospodine Lenart, nisam se složio sa vašom raspravom, dotaknuli ste se i moga imena, a vidim da nemate informacije, a reći ću vam samo jedno, moja karata koju sam ja imao za Svjetsko prvenstvo, ili kvalifikacije Svjetskog prvenstva je dobivena od moga rođenoga brata, ne od Hrvatskog nogometnog saveza i tu istu kartu je on mogao dati bilo kome druge. Stoga nemojte optuživati za nešto sa čime niste upoznati. Sa druge strane preko 30 g. razno raznim svojim aktivnostima sudjelujem u radu Hrvatskog nogometnog saveza, dakle, nisam bio politički. Moram vam također reći, da preko 35 g. radim u klubu, nogometnog kluba Slavija, koji se duži niz godina nalazi u 3.HNL i radim volonterski bez kune, da bi imao ikakve prihode. Puno puta sam posegnuo u svoj vlastiti džep da bi podmirio troškove samog kluba, ako ne vjerujete, pitajte svoga kolegu koji sjedi pored vas. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Lenarta. **Lenart, Željko (HSS)** Poštovani kolega Lucić, možda to je tako kako ste vi rekli. No, međutim, kada ste vi završili u medijima, ja sada neću reći opravdano ili neopravdano, niste to tada demantirali na ovakav način, onda niste htjeli demantirati kažete, ne. Niste tada, odakle bi ja znao ako vi to niste demantirali. Znači ako tada niste demantirali, svi misle da je to tako. Mogli ste do sada smisliti 100 različitih izgovora, kao i mnogi drugi, ali niste vi tamo bili jedini. Ja imam informacija, da je tamo bilo 19 ljudi koje HNS vodi. Znači da nije to baš da su svi dobili od rođaka ili ovako ili onako, za neke znam 100% sigurno da ih HNS vodi. Ali, nije meni krivo što su oni vas vodili, nego ja samo govorimo o tome da je politika involvirana u hrvatski sport i da ne radi dobro sportu, već loše, da političari se trebaju baviti politikom, a sportaše ostaviti da se bave sportom.

ne mogu prihvatiti to što govorite, iz niz faktora koje sport iza sebe nosi. U sportu ima toliko elemenata i nepoznanica, da je teško sada u ovu jednu minut vama to sve pokušati objasniti. Što se tiče politike i sporta i u bivšoj Jugoslaviji i prije bivše Jugoslavije i dok bude bilo koje države, država će uvijek kroz politiku potpomagati sport. A što se tiče jedinice lokalne samouprave, odgovorno tvrdim da ustroj jedinice lokalne samouprave nije bio formiran kako je formiran, ovoliko klubova koliko danas u Hrvatskoj ima, vjerujte ne bi bilo 10%. To da smo mi u obvezi imati škole nogometa i druge škole, to je naša zadaća i to moramo i raditi bez obzira na političku ili bilo koju drugu orijentaciju. Hvala.

time baviti, znači nevina biča ulaze u jedan svijet sporta, težeći nekakvim izvrsnim rezultatima, da se dokažu da budu timovi, da igraju u timovima i onda kada dođu u određenu fazu, onda se susreću sa onim lošem u sportu, a to je politika. I svi vi znate da to što ja govorim, otprilike tako, možda sam u nekim stvarima pogriješio, dozvoljavam, no međutim, svima je jasno da je politika previše pipke gurnula u sport iz samo jednog razloga, da bi na budućim izborima osvojila što više glasova preko tih klubova, razno raznih vatrogasnih društava, udruga i na koji način sve već funkcionira naša politička scena. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeća rasprava biti će ona poštovanoga zastupnika Stjepana Čuraja. Zahvaljujem potpredsjedniče. Nisam se zbilja planirao javiti, s obzirom da je tema dnevnog reda bila odluka o imenovanju predsjednice i članu nacionalnog vijeća za sport. No međutim, kao danas …/Govornik se ne razumije./… tako dnevni red, pa onda se iskoristi svaki povod da se priča o široj temi, to je bilo i na prethodnim točkama. Pa ću onda i ja dati svoj doprinos tome, s obzirom da smatram da kao osoba koja je i u sportu bila i gotovo profesionalno i živjela jedan dio i profesionalno radila bi mogao doprinijeti nešto i u svojoj raspravi a i u krajnjoj liniji i javnosti a i ovdje prisutnome zamjeniku Naime, prije svega ove sintagme politika i sport, nažalost, politika je postala ružna riječ, kada netko kaže politika i sport, ono vjerojatno mislite na onaj najružniji dio koji obilježava politiku, iako de facto, kroz politike sporta nema. Ne u tom ružnom dijelu, nego u onome osnovnome dijelu, dakle, i to ne kod nas, to je svugdje tako. Zašto kažem da nema, zato što, upravo je zadaća društva, u bilo kojem ona uređenju bila, zadaća države jedinice lokalne regionalne uprave obveza je upravo osigurati uvijete, osigurati infrastrukturu, osigurati osnovne preduvjete za razvoj i rad sportskih djelatnika, sporta općenito. Tko su ljudi koji to odlučuju, pa političi, kako su došli? Pa politikom, zato se kaže da je to povezano. Naravno, treba osuditi sav onaj dio, ali ja i razumijem kada pojedini političari, hoće se prikloniti, pa da se onaj uspjeh pojedinih sportaša, malo i na njih, ajmo reći, otrlja, pa da i oni od toga imaju nešto kroz neki p.r. i to mogu taj dio njihov shvatiti. I onda dolazimo zapravo do pitanja koji danas u Hrvatskoj profesionalni klub može opstati bez politike u ovom širem smislu, odnosno bez uloge uloge lokalnih ili državnih institucija i njihovih proračuna. Pa vrlo malo. Ali tu govorimo o profesionalnom sportu. A naš cilj ovdje kao političara, kao odgovornih osoba nije da razmišljamo o profesionalnom sportu. Mi moramo razmišljati o ulaganju u budućnost naše djece, u djecu, jer je poznato da se bavljenje bilo kojim oblikom fizičke aktivnosti zapravo potiče potiče razvoj psihomotorički, odnosno psihofizički, unapređuje zdravlje, znači prije svega utječe se na tjelesni razvij, razvoj određenih osobina, vještina, na usvajanje nekih motoričkih znanja, dostignuća ali prije svega na osjećaj jedan pripadnosti, djeca razvijaju samostalnost, sklapaju prijateljstva, poboljšavaju sposobnog koncentracije itd. Znači mogu se zadovoljiti kroz niz različitih potreba, za kretanjem, za priznanjem, za sigurnošću, za pripadanjem, u krajnjoj liniji to je sve ono što sport čini dobroga našoj djeci. I onda mi moramo sport i promatrati kroz više različitih struktura. Prva je infrastruktura. To su preduvjeti, tu opet dolazi ta politika da osigura preduvjete našoj djeci, normalne uvjete za razvoj i rad. Najčešće govorimo o infrastrukturnim. Pa koji klub može sam sebi financirati dvoranu da igra u njoj? Recite mi tko je taj? Pa jedan Real Madrid je prodao svoj stadion gradu Madridu. Koji klub u Hrvatskoj? Kažem to su rijetki. Sport je biznis ali samo u rijetkim slučajevima. Zato je naš cilj da mi osiguramo tu infrastrukturu jer rezultat, uspjeh koji naša djeca postižu nekad i unatoč tome što smo u takvoj infrastrukturi. Ona nije presudna ali je jako bitna i svi elementi su bitni. Pojedinačno možda nisu presudni jer nam to dokazuje naši rezultati, entuzijazam. Ali sigurno da bi mogli imati više i bolje takvih rezultata kada bi se kvalitetnije radilo. Osim infrastrukture dakle govorimo o mjestima gdje se mogu razvijati, bitno je ulaganje u ljude, ulaganje u trenere, u njihova znanja, u njihove kompetencije jer oni najčešće oblikuju tu djecu, oni su najčešće prvi ti s kojima se djeca susreću i koji imaju najčešće najveću ulogu. Koliko vrhunskih sportaša, nećemo samo ovdje sve imenovati, možda ne bi to postali da nisu imali određenu osobu u tom ključnom trenutku koja je prepoznala, koja ih je vidjela, koja ih je digla, koja je vjerovala i ulagala u njih. Jer nisu svi odmah Bogom dani da se vide iz aviona, uvijek se gleda ono što netko može postati a ne ono što danas je. Jer kada gledamo iz košarke, iz koje ja dolazim, vidite dijete koje može biti preko 2 metra ali ono je trenutno kada ga vi dobijete smotano, ne može ni potrčati kako treba a imate jedno dijete koje je super motorički razvijeno ali njegov potencijal očigledno za onaj preduvjet osnovni za košarku i nije takav koji će moći ostvariti. Vi morate gledati ono što djeca mogu a svima je jednako bitno da se bave sportom. Zato trebamo ulagati u trenere, omogućiti njihovu edukaciju, pedagošku, ne samo stručnu nego i pedagošku, to je puno prije najbitnije nego ovaj stručni dio. Ulaganje u djecu, mi moramo postaviti sustav financiranja sporta, mi imao nositelje kvalitete, pa na temelju nositelja kvalitete gradovi i općine, prije svega gradovi dodjeljuju određena sredstva. Ne, krivo, ne zanima me seniorski uspjeh tog kluba, seniorski bio on profesionalan ili ne, nije osnovni preduvjet. Kvalitetniji rad i broj djece je preduvjet. Tu trebamo financirati, što više djece, što veći angažman, što bolji rad s njima to treba nagraditi i tu treba osigurati uvjete. Naravno da kroz sport ima i onih negativnih strana, naravno da jedan klub kada je dobro vidi da ima puno djece pa se .../Govornik se ne razumije./... svatko hoće svoj dio kolača pa od grada dobiti neki termin, pa uzimati članarine i još dobivati novce, svemu tome treba uvesti reda ali osnovna mora biti dijete, broj, koji u 3 mjeseca, 6 mjeseci napredak, rast, visina tehničke i motoričke sposobnosti, kako je napredovala, šta je rezultiralo, je li dolazi na treninge, ne. Onda bi naši klubovi kroz škole počeli biti itekako interesantni i dobivati što više djece i raditi ono što je jako bitno a to je popularizacija sporta da ih maknemo ispred ekrana. Ne samo da je popularno ono što vide na TV-u i kada je neki uspjeh zašto imamo tako dobre rukometaše, zato što smo imali prije 20-ak godina povijesni uspjeh. I onda ja dođem naravno na jedno malo nogometno igralište, odnosno rukometno igrati nogomet ono netko igra rukomet, ja sam se sablaznio. Otkud sad to? Zato što su vidjeli na TV-u i tu su onda došli generacije Balića i svih ovih. Pa onda njihovi uspjesi su rezultirali generacijom novih ljudi koji su se zainteresirali za taj sport. Ali nama to se slučajno događa. Nama treba sustavno, da se bore klubovi za svako dijete, da dođu kod njega, da imamo škole sporta u kojima sustavno prolaze sve vrste sportova da djeca odlučuju. To roditelji sad rade za njih, idu, 3 mjeseca ih voze na jedan sport, pa 6 mjeseci na drugi pa godinu dana na 3, pa tako nekad pogode, nekada ne, najčešće to dovodi do obeshrabljivanja, do odustajanja i još gori, goru situaciju dobijemo. Kako? Znači kroz, to nije samo pitanje države, to je pitanje jedinica lokale samouprave. Može se, samo se treba znati kako i treba htjeti. Naravno porazne olakšice, porezni tretman. Tu sada govorimo o onom seniorskom dijelu i eventualno profesionalnim sportašima jer nisu svi seniori profesionalni sportaši, to se mora isto znati. Puno naših mlađih kategorija igra za seniorske ekipe. I to je dobro i to je ta distinkcija. Ali omogućiti što bolje, što lakše, što veća porezna rasterećenja za ulaganja u sport. A ne da onda upravo ovise o nama kao političarima pojedinih klubova i kume koliko će dobiti od grada ili ne. Tu ne trebaju ovisiti o niti jednom političaru nego samo o rezultatima svojem broju djece. Amen, gotovo, nema, svejedno tko ti dođe na vlast, moj ili tvoj. Onoliko koliko vrijediš, koliko radiš, koliko ti djecu prepoznaju, koliko dobivaš, koliko si popularan, koliko napraviš od svog sporta, znaš toliko ćeš dobivati. Naravno to ne vrijedi za sve sportove, da se odmah jasno, da se netko me ne uhvati krivo. Imamo timske sportove, imamo individualne sportove. Ne možemo očekivati 100 dizača utega u nekoj prostoriji. Sve treba imati svoju kategoriju i načine. I onda možemo govoriti o nekom sustavnom ulaganju u sportu. I naravno da politika treba dat okvir, ovaj financijski, zakonski, da omogući ulaganja, daje porezno rasterećenja, infrastrukturni, da se i sagrade škole odnosno dvorane i sve ovo određena infrastruktura koja je potrebna, uvjete za naše one već koji su pokazali da se osiguraju, radi se, ali sigurno se ne može sve, sam sve jedan središnji ured koji je napravio sad izuzetno već pomake kad vidimo u načinu razmišljanja i doživljavanja i financiranja određenih sportskih, i događanja i samih kolektiva, ali nije dovoljno. god mi imamo na lokalnu po načinu onome sofke, zajednice sportskih udruga ili kako god već, pa oni dodijelili neke termine i sad ti osnuj od jednog kluba četiri, da svatko dobije termin, uzima članarinu i od tog živi, to je određeni…/Govornik samo da one koji žive od toga, ne misli se na djecu i na neki rezultat, nego ljudi žive od toga, našli su svoju branšu i žive kao bivši igrači, treneri, žive, al mi trebamo napraviti ono što je bitno za djecu. Zahvaljujem. Željko (HDZ)** Ova rasprava je vrlo zanimljiva jer je sport naravno nešto što nas sve zanima i ja sam bio vrlo permisivan, pričalo se o svemu, o financiranju sporta, o vezi politike i sporta, košnji igrališta, izgradnji dvorana, klubu partizani itd. Ja vas podsjećam da mi sad raspravljamo o prijedlogu odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za sport, pa vas lijepo molim da se toga pokušamo držati u daljnjoj diskusiji. Evo, imamo više replika na vaše izlaganje, prva je poštovanog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kažete kolega bez politike sporta nema, upravo suprotno, tamo gdje je politika, tamo nema sporta, dat ću vam dva primjera za to. Prvi, zašto ima tog primitivnog divljanja samo na nogometnim stadionima? Zato što je HNS, Hrvatski nogometni savez leglo politike, to je ekspozitura HDZ-a. Primjer drugi, 14. rujna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je u Sikirevcima, posjeti školu, pita učenike što vam treba, oni kažu, predsjednice školska dvorana. Dvorana školska? Pa imate livadu. To je odnos politike prema tom sportu, pa tu je predsjednica nadmašila čak i onu inteligentnu izjavu Marije Antonete. Nemate kruha narode? Pa jedite kolače. Hvala lijepa. Nešto će na to očito reći kolega Stjepan Ćuraj. **Čuraj, se ne razumije/…, pokušat ću je ponovo. Ja se slažem s vama predsjedavajući da, i to sam rekao uvodno da smo malo odmakli se daleko od ove teme. Znači, politika u ovom smislu su svi, sve jedinice lokalne samouprave, Središnji državni ured za sport, županije, ministarstvo, ministarstva itd., svi oni moraju i trebaju pomagati sportu i to je ta veza politike i sporta. Ovo o čemu vi govorite, to sam ja rekao, to je onaj ružan dio politike u kojem se svi hoće, kad je nešto dobro, prikrpit, međutim, definitivno, mi ne smijemo ovo izgubiti tu, taj poveznicu jel ne može sport sam kao takav bit prepušten samom sebi jel neće ga, nema tih sponzora, nema te interese, nema tog biznisa koji će moći financirati sve ono što radimo i zato treba tu napraviti jedan pametan sustav da on bude neovisan, da sport bude neovisan o politici…/Upadica: Hvala/…, a ne da ima veze. Hvala lijepo. Kolega Ćuraj, potakla me vaša rasprava upravo da prokomentiram i da kažem, nisu ljudi koji su danas u sportu došli isključivo iz politike. Ja sam maloprije govorio na svome primjeru, prije 30 godina, nisam pomišljao o politici, a našao sam se upravo radi rada o kojem sam skrbio u svome mjestu, pa zato i danas predlažem da upravo svi ljudi koji skrbe u svome mjestu, vode brigu o svojim nogometnim klubovima koji nisu profesionalni, da danas upravo budu i članovi vijeća za sport. Ti ljudi koji su prepoznati kroz svoj rad u nižim sredinama, tamo gdje moraš izmislit i sredstva i uvjete da bi se natjecao u jednom rangu, isključivo se okomit na ljude koji su trenutno u nogometnom savezu ili u vrhu nogometnog saveza u Hrvatskoj, pa upravo su to ljudi koji su prošli svoje klubove koji su se tamo dokazali, koji su prepoznati i samim tim je…/Upadica: Hvala/…im

Hvala potpredsjedniče. Evo, kolega Ćuraj ja ću složiti s vama naravno da jedinice lokalne samouprave trebaju skrbiti prvenstveno o sportskoj infrastrukturi jer bez nje zapravo niti nemamo amaterskoga sporta. No, i ta infrastruktura vam ovisi najvišim dijelom ipak o fiskalnoj snazi jedinice lokalne samouprave. Dakle, sigurno da će nekakav prioritet imati jedinice lokalne samouprave u ulaganje u komunalnu infrastrukturu, u predškolski odgoj, u školstvo itd., ali moja nekakva preporuka je onda i u uredu za sport i sportskim savezima, dakle, dodjeljuje određena sredstva, sad je u tijeku jedan natječaj za izgradnju sportske infrastrukture da se uzmu i u obzir fiskalni kapaciteti jedinica lokalne samouprave, pa da da dodijelimo ta sredstva stvarno onima kojima je to najpotrebnije, a oni koji raspolažu sa većim sredstvima, smatram da oni mogu to napraviti i iz svojih proračuna, mislim postoje modeli

**Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem kolega Vešligaj. Dakle, da, sigurno da nisu svi fiskalni kapaciteti jednaki, zato imamo druge modele. Evo, mi iz Osijeka, mi imamo sada dva velika sportska projekta, jedan je izgradnja nogometnog stadiona, drugi je jednih velikih teniskih terena, oko 60-tak milijuna kuna predviđeno vrijednost investicije, sve po modelu, ajde neću reći, javnog privatnog partnerstva jel je to izuzetno iskomplicirano i vrlo je malo projekta zapravo tako i napravljeno, ali sigurno da ima uz zakup pravo gradnje i određenih vrsta koncesija mogućnost da se spoji privatni interes i javno dobro. I to je možda onaj model di naravno tu može se onda i država uključiti, gdje sigurno mi moramo imati jednu, nema tu fizibilnosti u sportu, to svi moramo znati, nema tu fizibilnosti ni u kulturi, to je čista cost benefit analiza. Da li to omogućava bolji život sugrađana i onda će svi htjeti doći više živjet, kroz to možemo kroz njihove se poreze se financirati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega Čuraj, dobro je potpredsjednik Sabora rekao, ovo je tema, izbor članova Nacionalnog vijeća, ja sam očekivao da ćete vi u svojoj raspravi reći da tražite, uvjetujete svojom podrškom u ovom prijedlogu izbora članova Nacionalnog vijeća da oni više sredstava izdvajaju u amaterski sport, upravo ono o čem ste vi govorili, da se u ruralnim prostorima više izdvaja za amaterski sport, nogomet, odbojku, košarku, veslanje, bilokoji drugi, atletiku ili gimnastiku, nažalost, vi to niste rekli a mislim da bi upravo zbog toga što ste vi dio te većine, to ste trebali reći. kakvo je stanje u amaterskom sportu, najbolje govori u Osječkoj županiji, Brodsko-posavskoj, u nogometu, gdje je veliki broj nogometnih klubova, treće i druge županijske lige odustaju jer su preveliki nameti za delegate, suce itd., jednostavno ne mogu to više pratiti pratiti a pogotovo što ti isti nogometni suci, delegati određuju visinu tih naknada i s druge strane, prodaju utakmice za 10 ili 100 kn, ili 200 kn, protiv njih 20 se vodi sudski proces i kakva je to poruka nogometu u sportu, kao i kad sve vi promijenili dres, koja je to poruka našim hrvatskim biračima. Dobro, ovo sad na kraju zbilja, ja cijelo vrijeme sam u istom dresu, dakle ja ako sam promijenio partnera, ne znači da sam promijenio dres odnosno ja osobno čak ih nisam ni promijenio. Prije svega, hvala bogu da neću to raditi, ne radim to jer ucjenama se nikad neću služiti, ja ne vjerujem ništa dobro ne može proizaći iz ucjene nego iz suradnje, dogovora, razgovora, projektne suradnje, kako god hoćete to nazvat a ne sada idi, kreni i ucjenjivaj za nešto što ide. Dotle ima to svoje granice, možda ste vi tako navikli, ja tako sigurno neću razgovarati nit sam ikad razgovarati sa brojnim partnerima s kojima sam obnašao i sudjelovao u vlasti i u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji a .../Govornik se radi o sadašnjeg gosta pa do HDSSB-a nekadašnjeg, HSP-a, HDZ-a također, nebitno tko je ako se radi o dobrom interesu i ako svi želimo. Ja apsolutno ću dalje nastojati svoje inicijative predlagati i ja nadam se da će biti i sluha da se one i prihvate u onoj Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Ante Babića. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Čuraj, dotakli ste se zapravo i govorili ste dosta o infrastrukturi i o jednakim uvjetima. Činjenica je da su svi športski objekti zapravo, javne potrebe općine, gradova i županija i da mnogi takvih objekata nemaju pa u nacionalnom programu športa koji je u javnoj raspravi se tako piše da 10 županija uopće nema atletsku stazu, dakle samo atletsku stazu. Ako govorimo o 10-ak takvih sportova za djecu i mladež, manje-više su u svim tim županijama onemogućeni u svom športskom napredovanju i razvoju a djeca sama po sebi upravo na takvim infrastrukturnim objektima se socijaliziraju, društveno su prihvatljivija, razvijaju svoju motoriku i naravno neki od njih postaju pristojni ako ne i vrhunski nogometaši. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani Zahvaljujem. Da, ja sam prvo, nije slučajno da sam krenuo prvo od infrastrukture kao conditio sine qua non dakle to je onaj osnovni preduvjet da napravimo onaj osnovni uvjet da netko se može baviti određenim sportom da imaju zapravo gdje taj sport i raditi, trenirati i biti. Ako nemate atletsku stazu, teško možete na ulici baš trenirati, postizati određene rezultate ili govorim ako nema košarkaš igralište ili koš, teško ćete naučiti ikad igrat košarku, dakle to je ovako malo banaliziranje ali zato je to prvi preduvjet, zato je to osnova, zato to je zadatak politike da osigura svima jednake mogućnosti, za jednaku razvoj, jednako sudjelovanje i da to prepoznaje, da to stavi kao svoje prioritete. Iz onih svih razloga koje sam navodio što znači sport za našu djecu, isto tako kad govorimo o obrazovanju, možemo povući paralelu da imamo jednake uvjete bez obzira jeste li u nekom selu iz Slavonije ili u centru Zagreba, da ta djeca imaju jednake uvjete i jednaku infrastrukturu za rad i svoj napredovanje općenito. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića, izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Kolega Čuraj, budimo realni, nikad neće imat svi jednaku dostupnost, naravno da treba raditi na razvoju infrastrukture. I osnutak Središnjeg državnog ureda za sport i program Vlade RH za razdoblje od 2017.-2019. navodi koliko su važne strategije koje nedostaju u ovome trenutku. svi naglašavaju amaterski sport. Naravno da je uloga državnog ureda i poticanje svakodnevnih tjelesnih aktivnosti za djecu, pitanje poticanja sporta u smislu promicanja zdravlja ali treba voditi računa i o vrhunskim sportovima i postoje isto tako natječaji da se odredbe transparentno koji su klubovi nositelji vrhunske kvalitete i da oni isto tako budu financirani. Dakle ne treba zanemariti tu činjenicu a onda određene jedinice lokalne samouprave ovisno o tradiciji recimo u Metkoviću, Našicama, Bjelovaru, tamo treba razvijat rukomet, u Sinju košarku itd. Stjepan (HNS)** Da, kolega Ćeliću, ja sam tako naveo i kroz upravo tih segmenata od infrastrukture, ulaganje u ljude, trenere, u djecu i seniore odnosno profesionalni sport. I upravo to ne treba zanemariti, znamo da ide to financiranje preko saveza, savezi se financiraju preko HOO-a, Olimpijski odbor dobiva sredstva iz proračuna itd., sredstava i igara na sreću i naravno putem raznih natječaja i da to apsolutno ne zanemarimo ali mi moramo misliti i gledati na cijelu sliku da što više onog što ste rekli naravno da neće svi imati iste uvjete, ja sam toga svjestan ali gdje god se može i treba, gdje god ima interesa i potrebe, tu treba i djelovati. I to sigurno napraviti kroz sustav koji radi neovisno od politike, koji radi prema svojim zakonitostima i striktno utvrđenim mjerilima, kvantificiranim a to su broj djece, broj interesa, broj rada, napredak u radu i onda apsolutno apsolutno nebitno tko je na vlasti gdje, bitno je samo kako svoj poso radiš i onda će djeca moći imati priliku do dođu do ovog dijela profesionalnog sporta. **Reiner, Željko (HDZ)** Zadnja rasprava biti će poštovanog zastupnika Tomislava Žagara, izvolite. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državna tajnice, tajniče, kolegice i kolege, nastojat ću u jednoj kratkoj raspravi reći osnovnu zamjerku vezano za ovaj izbor i naravno podpredsjedniče dozvolite mi da i ja malo proširim ovu raspravu, kako su i druge kolege učinili, neću, neću dugo raspravljat, evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Samo nemojte recimo o utjecaju konzumacije kremšnita na šport, jer o svemu smo razgovarali osim još o tome, Previše šećera./… da, što su se svi prije složili da je kod sporta jako bitno, govorimo o amaterskom sportu, dostupnost sporta i tu se čak, evo kolega Ćorić mi može replicirati pa zato ću sad spomenut, ja se s njim ne slažem, sasvim suprotno mislim od njega, puno talenata imamo po ruralnim prostorima u naseljima, samo treba djeci omogućit dostupnost sporta. Ako to uspijemo onda ćemo vidjet da imamo puno više talentirane djece, nego što to uopće mislimo. Dakle, ne treba u pojedinim gradovima razvijat pojedine sportove trebamo omogućit svima da budu dostupni, pa će biti boljih rezultata. je u pitanju novac i mogućnosti, dakle stvorit materijalne uvjete da bi sport bio dostupan, a osim tih uvjeta ona dolazi druga razina uvjeta to su treneri, to je govorio kolega Ćuraj, omogućit da se kvalitetno pripremaju mladi za sport. Zatim ono treće, treća razina je organizacija natjecanja, možete imati klub, ako se nemaju djeca gdje natjecat to će bit sve promašeno. I naravno jedinica lokalne samouprave koja to mora izfinancirat, jer, jer država u ovom slučaju kad govorimo i o stručnim osobama, kad govorimo o službenim pardon osobama, sucima i svemu uglavnom jedinice lokalne samouprave su te koje moraju to platit i klubovi se trebaju snalazit. Međutim, ja želim sad jednu, konkretizirat ovo, naime se, za što se moramo u društvu, protiv čega se moramo borit je diskriminacija. Mi u sportu u ovom trenutku imamo veliku diskriminaciju, upravo se vidi iz ovog prijedloga, od 13 članova nacionalnog vijeća, koliko imamo žena, samo dvije, istina da je predsjednica jedna od njih dvije, znači od dvije to je gotovo, to je oko 15% žena u takvom, takvom stručnom tijelu koje se brine o kvaliteti i razvoju sporta. Inače zastupljenost u …/nerazumljivo/… tijelima kad govorimo općenito o sportu i stručnim tijelima i stručnim funkcijama je manja od 20%. Međunarodni olimpijski odbor preporuča to kao svojevrsni minimum. Zastupljenost u medijima, zastupljenost ženskim rezultata u medijima je neusporedivo manja u odnosu na muške rezultate, a veća zastupljenost u medijima često je više vezana uz izgled sportašica. Pročitat ću vam jedno pismo jedne, jedne mlade osobe koja je pisala HRT-u: „Poštovani, danas u 17,40 prenosite muško finale turnira Kutija šibica, žensko finale istog turnira ne prenosite, na upit o tome prošle godine, odgovor je navodno bio da televizija kupuje ono što gledatelji žele gledati. Valjda je to razlog zašto je u tom terminu vrlo gledana emisija Tajni život zoološkog vrta, no kako očekivati popularizaciju ženskog nogometa i …/nerazumljivo/… ako im se u startu ne daje prilika.“ Dakle, ženski sport je diskriminiran, HRT ne želi prenositi evo u ovom slučaju finale Kutije šibica i mislim da Nacionalno vijeće za sport će imati tu da te stvari promijeni. Kod profesionalnih sportaša je uvriježeno mišljenje da ženski sport opravdano nije plaćen kao muški sport. Novak Đoković je izjavio slijedeće, statistika je uvjerljivo na strani tenisača, mi imamo više publike i to je jedan od razloga zašto bismo recimo trebali više zarađivati, to bi bilo najpoštenije, da oni koji najviše pridonose ujedno i najviše zarađuju. Tenisačice su se izborile za ovo što imaju danas, ali muškarci bi se trebali boriti još više. Naravno tenisačica King se davno izborila da tenisačice imaju jednaki fond nagrada kao što to imaju tenisači i samo u tenisu je to. U svim drugim sportovima su žene daleko potplaćene, žene su u podređenom položaju i tom sportu se ne pridaje nikakva pažnja. Evo, državni tajniče učinite vi s vaše pozicije i evo preko Nacionalnog vijeća za sport da se ženski populizira i da se ovakve stvari u društvu ne događaju. Najljepša hvala. Hvala, imamo na vaše izlaganje dvije replike, prva je poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Kolega Žagar, nema novca za sve, dakle kada sam govorio o određenim jedinicama lokalne samouprave, gradovima gdje postoji tradicija sporta, znači Sisak ima hokej na ledu, nema ledenih ploha ni u Zagrebu, Mađarska je napravila istraživanje, odredila kojih je to 5 sportova koji su od nacionalnog interesa, promijenila je zakon o financiranju sporta i počela razvijati infrastrukturu. Nakon toga su dolazili rezultati i za vaterpolo i za rukomet i za hokej na ledu, znači samo tako. I zato je uloga Državnog ureda za sport, nemojmo očekivat da će se nešto dogodit preko noći, ali razvoj strategija to je ono što je uloga Državnog ureda za sport, a samim time onda i Nacionalnog vijeća za sport.

evo u Slatini nemamo čestitu sportsku dvoranu, jedan sportska dvorana radi se krovište, pa kad se skinulo krovište, propo je pod, imamo niz problema, a mladi, tu su klubovi, tu su klubovi sa značajnim rezultatima nemaju gdje trenirati i zbog toga moramo imati tu strategiju da bi, da bi omogućili svima koji žele i koji mogu se baviti sportom u RH.

izrada strategije koja će ići prema tome da damo jednu dužnu pozornost ženskom sportu, da napravi jedan pritisak na sportske saveze, posebno na najbogatiji sportski savez, a to je Hrvatski nogometni savez, da da jednu dužnu pozornost ženskome nogometu jer se nažalost nalazi na njegovim marginama, znam to dobro jer evo dolazim iz grada koji ima već 20 godina ženskog nogometnog prvoligaša i muku mučimo naravno sa financijama, ne bi njegov rad bio moguć bez potpore jedinice lokalne samouprave, ja sam toga svjestan, ali to su, to su sve duga putovanja, to su veliki troškovi koji iziskuju, pa dajte barem u tom smjeru da se da nekakva potpora, pomoć jer to je jedini sportski klub u tako jednoj maloj sredini gdje se mogu žene baviti sa sportom, zapravo natjecateljskim sportom. u vašem gradu, ono što je iznimno važno napraviti, a kada govorimo o posebno ženskom sportu, ženskim nogometnim klubovima, u mojoj županiji u općini Čađavica bio jedan nogometni klub ženski, a što se dogodilo? Oni su ušli čak u 1.Hrvatsku nogometnu ligu i znate što je onda problem. Onda vam je trošak autobusa prijevoza, na nogometnu utakmicu, veći od praktički proračuna koji imaju oni godišnje za svoj rad. U tom smjeru država mora razmišljati, da omogući, a to su uspješne sportašice, do 16 g. djevojčice smiju sa dečkima igrati nogomet, poslije toga više ne smiju, to su uspješne sportašice, koje postižu značajne rezultate i zbog toga bi Nacionalno vijeće za sport a i država u cjelini trebala o tome više mariti. Hvala lijepo. Sada će u ime predlagatelj govoriti poštovani zamjenik državne tajnice, Središnjeg državnog ureda za šport, izvolite. Zastupnice i zastupnici iskoristiti ću ovu priliku da pokušam, ujedno i odgovoriti na sva postavljena pitanja i dileme. …/Upadica Reiner: Nemojte molim vas, govorimo o prijedlogu odluke …/Govornik se ne razumije./…/… Dakle, nacionalno vijeće za sport je najviše stručno i savjetodavno tijelo koje imenuje Hrvatski sabor na 8 g. u ovom trenutku od 18.1 do 18.2 u raspravi je prvi akt planiranja koji je donijela, koji je izradio SDUŠ, odnosno, Središnji državni ured za šport, odnosno, radna skupina. Ta radna skupina u njenom sastavu su i pojedini članovi, sadašnjeg Nacionalnog vijeća za sport. Dakle, ovo Nacionalno vijeće za sport će imati povijesnu ulogu da da, prvi puta sukladno Zakona o sportu, mišljenja na taj razvojni akt planiranja ove države. Također, u ovome trenutku i u nacionalnoj razvojnoj strategiji za 2030. se predviđa sport kao jedan zaseban cilj što do sada nije nitko Kada govorimo o financiranju, već je tu zastupnica Glavak iznijela neke podatke, dakle za više od sto milijuna kuna, dakle, za više od 30% je povećan proračun od 2016. na 2019. ako se vratimo malo u povijest u 2013. onda ćemo vidjeti da je to više od 100%. Također većina prijedloga koji se govori o financiranju sporta, na temelju detaljno izrađene analize, koju je izradio sveučilišni profesor, koji će biti član nacionalnog vijeća za sport, govori o problemima lokalnog sporta, gdje je jasno izraženo što su gradovi manji, to je veći problem sa financiranjem, manji je postotak izdvajanja, županije, posebno malo izdvajaju i upravo zato prvi cilj te strategije govori o daljem povećavanju ulaganja, usklađivanjem ulaganja, sa usporedivim zemljama EU u odnosu na BDP i državni proračun. Govori ono što je važno o kriterijima te po prvi puta predviđa pomoć središnje država, što već činimo i kroz natječaj poticaj lokalnog sporta, kroz ulaganje u infrastrukturu, kao što stoji u programu Vlade RH, za mandat '16.-'20. a što će sve bit detaljno uređeno novom nacionalnom strategijom. Također, opatijska inicijativa, napomenuti ću, a već rečeno, da su svi, ali svi nacionalni savezi, kojih u ovoj državi ima više od 80 imali priliku na okruglim stolovima i sve sportske zajednice dati svoje prijedloge i iznijeti probleme koje rasipava ova strategija, također i sada dok traje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, predviđeno je 12 okruglih stolova, od čega ih je 6 već odrađeno sa sportskim zajednicama sa svim savezima, a odgovor na pitanje opatijske inicijative je sljedeći, ovaj nacrt nacionalnog programa sporta, predviđa sportove od nacionalnog interesa, predviđa kategorizaciju sportova i ulaganje u razvoj sportova, na temelju jasnih, nedvosmislenih kriterija dakle, na temelju masovnosti i rezultata i drugih relevantnih kriterija na koje će se opet neke druge druge radne skupine koje će izraditi i Zakon o sportu i podzakonske akte koji će te kriterije riješiti. Također, u ovom trenutku 62% neaktivne populacije, zato je i ovaj podnaslov, strategije, prema zdravoj i aktivnoj naciji ponosni na sportske uspjehe, želimo pomiriti jedan paradoks, a to je da smo vrh svijeta, dakle, mi smo osvojili 10 olimpijskih medalja, tu smo 3 zemlja svijeta, po broju medalja po broju stanovnika, ali nažalost, u ovom trenutku smo na dnu Europe po po tjelesnoj aktivnosti opće populacije. Upravo zato, cijeli jedan poseban cilj, govori o tome, govori o univerzalnim sportskim školama, govori o ulaganja središnje države u pomoć sportskim zajednicama, u onim jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje su najnerazvijenije upravo da bi sport bio što je moguće jednakije dostupan svakom djetetu u RH. Također bi posebno naglasio sportske građevine, dakle, po prvi puta središnja država pomaže lokalnoj državi kroz središnji proračun, a na temelju mreže sportskih građevina, koje će proizaći iz nacionalnog informacijskog sustava, koji je u završnoj fazi izrade, koji ima 7 registara, od čega je 1 registar sportske infrastrukture, kako bi napokon znali, koliko, u kojoj jedinici lokalne, regionalne, u kojem dijelu RH imamo kojih građevina, negdje možda imamo dovoljno, negdje nemamo dovoljno. Osvrnuti ću se ponovno na ovih 10 medalja, svi sportaši koji su osvojili tih 10 medalja, na zadnjim Olimpijskim igrama su trenirali i radili sa hrvatskim trenerima, koji su plaćeni od RH, kroz proračun Središnjeg državnog ureda za sport, odnosno, kroz programe Hrvatskog olimpijskog odbora, koji u 2019. iznose 151 milijun kn. Također i svi sportaši koji rade i djeluju kroz Paraolimpijski odbor ili sportski savez gluhih kao 2 od 5 krovnih sportskih organizacija u RH, su financirani kroz proračun. Ženski sport je također prepoznat u jednom cilju ovog nacionalnog programa sporta. u ovom sastavu Nacionalnog vijeća za sport se nalaze osvajači medalja, nalaze se ljudi koji su osvajali medalje na Olimpijskim igrama, a još sada npr. u Perica Bukića vode najuspješniji savez po broju medalja u ovoj državi. Također u sastavu se nalaze sveučilišni profesori, nalazi se pravnik, stručnjak za športsko pravo, stručnjak za pravo društava, dosadašnji predsjednik povjerenstva za profesionalne i sportske klubove, također, predsjednica radnog tijela za izradu strategija je bila doktorica Sandra Čorak, koja je potpredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora i predsjednica Judo saveza, kolega iz Rijeke koji je spomenut je bio predsjednik radne skupine za izradu nacrta zakona o sportu i član radne skupine za izradu Nacionalnog vijeća vijeća za sport. Dakle mislim da ovime pokazujemo da ovo Nacionalno vijeće za sport ima širok obuhvat sportova. Naravno da oni veći sportovi imaju više članova ali imaju i manje ali ne zaboravimo da u RH postoji više od 80 saveza za više od 100 što olimpijskih, što neolimpijskih sportova pa naravno da u 6+1 osobe predložene o Vlade RH ne mogu biti zastupljeni svi sportovi. Ali sve krovne organizacije čiji su nacionalni sportski savezi su izrekom zastupljeni sukladno Zakonu o sportu u Nacionalnom vijeću za sport tako da sve te organizacije putem svojih predstavnika imaju mogućnost predlagati mjere koje će Nacionalno vijeće za sport predlagati Vladi RH. Hvala. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Željka Jovanovića. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi zamjeniče državnog tajnika niste odgovorili baš na sva pitanja ali biti će prilike kod rasprave oko Nacionalne strategije razvoja sporta. Ja sam očekivao da ćete vi bar zahvaliti se dosadašnjim članovima pa ću to umjesto vas učiniti ja i spomenuti ih bar imenom tko je bio član protekle 4 godine, predsjednik Predrag Sloboda i članovi Nikola Pilić, Dubravko Šimenc, Gordan Kožulj, Kaja Ileš, Haris Pavletić, Željko Jerkov koje smo izabrali u Saboru i predstavnici Olimpijskog odbora, paraolimpijskog i Kineziološkog fakulteta, Zlatko Mateša, Morana Paliković Gruden, Danira Bilić, Dragan Milanović, Ratko Kovačić i Deni Lušić. Već iz samog popisa vidite ravnomjerno zastupljen sve regije tako da i dalje negodujem zato što riječka regija nije našla svoje mjesto u Nacionalnom vijeću za sport.

Odgovor poštovane zastupnice